за Програма за работата на Народното събрание за времето от 20 до 22 февруари 2013 г.: „1. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Вносител – министър-председателят на Република България. Проект за решение за налагане на Мораториум върху всички сделки с разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” – град Несебър. Вносител – Огнян Стоичков. Стоичков. 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 4. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за електронното управление. Вносител – Министерският съвет. 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. закон. 6.Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. 7. Второ четене на законопроекта за предучилищното и училищното образование. 8. Парламентарен контрол.” Моля да гласуваме.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Ще направя процедурно предложение – цялото днешно пленарно заседание

да наблюдават както това пленарно заседание, така и следващите, които предстоят, за да видят и да разберат истината кои са хората, които работят в този Парламент, и кои са хората, които отсъстват винаги – не са тук, и когато са тук не дават това, което трябва да дадат и като опозиция, за да има конструктивен диалог, да работим в интерес и в името на българските граждани, и на държавата. Моля Ви да подложите това предложение на гласуване.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Първо, искам да благодаря на Парламентарната група на ГЕРБ за това, че е първата група в много народни събрания досега, която остана единна. Благодаря за това, че подкрепяхте правителството през тези четири години.

ГЕРБ дойде на власт по волята на народа, дойде на власт по демократичен път, извървявайки всички признати от Конституцията форми за демократично управление. направихме максимума да отговорим на исканията на протестиращите. От днес нататък практически правителството няма какво повече да направи, за да им помогне. никакъв случай не искам ние да носим и пасивите на хидроинженерите от ДПС, където изхарчиха 1 милиард за „Цанков камък”...

полицаите на България, които ги имам не като колеги, а като братя, да се бият с когото и да било. Това че хвърлят камъни по тях или ги провокират, няма значение. София има Южна дъга, има метро, има естакади, има градинки, има детски градини, има спортни зали и не мога да гледам окървавен „Орлов мост”. Всяка капчица кръв, уважаеми колеги, за нас е петно. Аз не мога да гледам Парламент, ограден с ограда. Това нито ни е цел – властта, нито имаме изгода от властта, ако трябва да се пазим от хората. Затова дойдох да Ви го кажа лично, след като така са поставени въпросите, държавата има нужда от нов кредит на доверие – хората да определят как ще се управлява оттук нататък. Ние близо четири години направихме максимума, договорихме бюджет за следващия програмен период с 2 милиарда и половина решихме доста въпроси –строят се магистрали, строят се жп линии, строят се пречиствателни станции, всички фондове са отворени, нито едно евро няма спряно. Затова днес вместо да правим структурни промени, ще отидем да си проведем Министерски съвет, защото имаме входящи точки и на обяд ще депозирам оставка на правителството. Съветвам Ви да направите същото и Вие. Нашата работа е с хората, за да можем всички със сърца и лице да застанем пред тези, които протестират, и да им обясним откъде е цената на зелената енергия, откъде е цената на „Марици”-те, какво е станало през времето. Вчера ние каквото можеше като държава да направим, сме го направили. Съветвам Ви да направите всичко това и Вие. Оттук насетне българите да си избират – Станишев, Доган, господин Костов, който искат. Господин Костов положи огромни усилия да върне БСП и ДПС на власт. Огромни усилия! И хората ще го оценят и на изборите. Вие сте 22 години, или колко сте в Парламента?! Ако Вашата партия и коалиция се бори да бъде патерица, или както Вие обичате да казвате „опозиция”, ние искаме или да се случват нашите идеи – иначе няма за какво да отиваш на избори. Считам, че след като по този начин направиха колегите от БСП и ДПС – направихте един много опасен прецедент,

Ние имаме достойнство, имаме си чест. Аз обичам да ходя сред хората, не обичам да има железа, като отивам някъде. Властта ни е дал народът, днес му я връщаме. Това, което демокрацията признава в цял свят, са изборите. Ние няма да участваме в програмен кабинет, господин Костов! Аз с БСП и ДПС тук няма да гласувам заедно. Вие си стойте и си гласувайте, ако искате. Вие сте си едно, така че това няма да ме учуди, дори Вашето предложение не ме учуди. Господин Цветанов, за последно, като отидете, да благодарите на всички полицаи за положените усилия. Това е жест и към тях – да нямат работа на улицата, а да си гледат обществения ред и борбата с престъпността. Не знам кой, може би Вие, Краси Велчев, да уведомите и Президента – ние и в служебно правителство няма да участваме.

БОРИСОВ: На избори сме се явявали ГЕРБ винаги, когато ЦИК, РИК и закона сте го писали БСП, ДПС или Синята коалиция. Винаги! Ние никога не сме се явявали на избори, за да ни упреква някой, че ще искаме да манипулираме изборите по наши правила. След като искат такова управление на държавата, да го имат! Аз няма да участвам в управление, в което полицията ще се бие с хора, или съответно няма да има политически дебат, ще се плашим с протести. Защото наблюдавам какво правят представителите на БСП, ДПС и Синята коалиция, разбира се – те се оправдават с протеста, казват: „Виждате ли хората какво казват?”, не с Вашата политика, а какво казват хората на улицата! Добре, щом народът иска по този начин – улицата да управлява държавата, да го направи.

по съответната технология да бъде приета. Желая Ви лек ден!

май 2011 г. лидерът на ДПС д-р Ахмед Доган обяви управлението на ГЕРБ за пълен провал, никой не повярва. Когато господин Доган каза, че ще има предсрочни избори, всички се подсмихвахте! Ето, днес думите на господин Доган стават част от нашата политическа реалност. Всъщност искам да припомня на господин премиера, все още премиер, че ГЕРБ не дойде на власт с гласовете на народа. ГЕРБ дойде на власт с гласовете на депутатите от Синята коалиция, „Ред, законност и справедливост” и „Атака” – 45 чужди мандата му дадоха тази власт. След това той ги превърна в свои независими субсидирани народни представители. Така ГЕРБ дойде на власт. Сега ГЕРБ си отива от властта. ние не знаем дали Бойко Борисов след 2 часа няма да си промени мнението, дали неговото „да” няма да стане три пъти „не”. Затова сме длъжни да изчакаме последната дума на последния премиер от ГЕРБ. Това, което обаче днес трябва да чуем, е ясна заявка от всички парламентарни групи, че няма да участват по никакъв начин в сформирането на нов, какъвто и да е, кабинет в мандата на това 41-во Народно събрание, че никой няма да се съгласи да вземе и да се опита да реализира проучвателен мандат, че трябва веднага да отидем на избори. Всички правила, всички регламенти, включително на Изборния кодекс, показват, че избори може да има в края на месец април. Дори 28 април 2013 г. е дата, която е постижима, затова все пак нека да чуем това последно „да” или „не” от премиера и да отиваме на избори – хората да определят формулата за управление на българската държава в следващите четири години. Благодаря. От името на Парламентарната група на Синята коалиция – съпредседателят й Иван Костов. Благодаря Ви, госпожо председател. Не разбрах защо трябваше да се предава това по телевизията, защото тя показва в момента дезертирането на ГЕРБ от своята отговорност от ДПС) – моля да запазите спокойствие – най-вече пред отговорността за решаване на въпросите, които изведоха хората на улицата. А това са безчинствата на монополите, обезценяването на доходите от инфлацията. Това са високите цени, цени, наложени за ток, за отопление. Това е невъзможността на хората да скърпват своя семеен бюджет. Къде ги управляващите, които трябва да решават тези въпроси? (Реплики от ДПС.) Как се решават тези въпроси с оставката на премиера?

Тя не е нищо друго. Това е прегръщане на исканията на политиката на БСП и на ДПС да се хвърли управлението на колата, като ключ на катастрофирала кола и да се избяга от гнева на хората. Това означава. Никакъв опит за решаване на въпросите! Аз питам – питам тези, дето разбират в тази зала: как легитимно ще се поведе битка срещу монополите? Огромна част от нещата, които господин Борисов вчера обяви, са неизпълними! Неизпълними са тези неща, които той обяви като мерки. Или са мерки, които ще съсипят българската енергетика, ще нарушат многобройни договори, ще вкарат във фалит електропроизводители, ще създадат огромни затруднения на страната, ще я изправят пред съда в Страсбург, ще има огромни плащания и така нататък. Това ли са решенията сега, в следващите месеци, когато ДПС и БСП бързат да вземат властта?! Това ли е решението?! Как те ще решат тези проблеми? – питам аз обикновените хора. Как тези, които са ги забъркали, ще ги решат? Ще започнат да строят „Белене” ли, какво ще направят?! Как ще се решат проблемите на хората? – пак питам. Абсолютно невъзможно е да се решат проблемите.

Сега беше моментът Народното събрание да направи консенсус –обществен, отговорен, за битка срещу монополите, за възстановяване на конкурентоспособността на българския пазар и за освобождаване на домакинствата от този гнет, сега беше моментът! Каква е гаранцията, че тези, които отгледаха монополите през последните 12 години и им дадоха възможност те да злоупотребяват, ще се справят с тях?! Добре, хората ще ги изберат, ще дойдат да управляват, каква е гаранцията?! Бойко Борисов директно връчи в момента управлението на Българската социалистическа партия и на Движението за права и свободи, защото отказа да решава проблемите на хората. А щом отказа да решава проблемите на хората, щом няма яснота да решава проблемите на хората, той не е този политик, който трябваше да бъде министър-председател на страната. Това не е дясно управление, това е фалшификация, на чието сриване днес сме свидетели. Този опит – да натовари мен и Синята коалиция, колегите ми от Демократи за силна България и „Единство” със собствената си отговорност, няма да убеди никого. Това е жалък опит, жалък поклон, жалко снижаване пред десните избиратели на страната: „Виждате ли, не съм аз отговорен” – неспособният, некадърният, страхливецът, който не може да реши проблемите, „виновен е Костов – там в десния ъгъл, и Синята коалиция” – това той се опита да пробута на хората на улицата.